Уважаеми колеги, моля, заемете местата си.

„1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Вносител – Министерският съвет, продължение от миналата седмица. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за младежта. Вносител – Министерският съвет. съвет. 3. Прекратяване на пълномощията на народен представител. Подадена е оставка от народния представител Венцислав Петков. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители – Елена Гунчева и група народни представители. за четвъртък,

четвъртък, 10 март 2022 г. 8. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносители – Ива Митева, Тошко Йорданов, Рена Стефанова, Атанас Атанасов, Антоанета Цонева, Ивайло Мирчев и Александър Симов

Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители

за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка. Вносители – Петър Петров и група народни представители – точка шеста за г. 13. Изслушване на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно съдържанието на Националния план за възстановяване и устойчивост след бележките на Европейската комисия, както и етапът на подготовка на Споразумението за партньорство за програмния период 2021 – 2027 г. и на оперативните програми,

Това е предложената от председателя програма. Има и три предложения за включване в дневния ред на основание чл. 47, ал. 3, които ще разгледаме, след като гласуваме Програмата, предложена от мен. Моля, режим на гласуване.

Предложението е за включване в Програмата на Народното събрание Проект на решение за отмяна на предходното решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка,

Благодаря Ви, господин Председател. Тъй като съм направил предложението заедно с моите съмишленици, преди да получим Програмата за работата на Народното събрание и виждам, че т. 1 е първо гласуване на Законопроекта, който продължава от миналия път, затова искам да променя нашето предложение, а именно:

Следващото предложение е от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за включването като точка в Програмата на Проекта на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването. То е включено в Програмата, не е посочено като друга точка, така го оставяме. И преминаваме към последното предложение по реда на чл. 47, ал. 3, което е 47, ал. 3, което е от Елисавета Белобрадова, да се включи следната точка в Програмата – Изслушване на управителя на Националната здравноосигурителна каса господин Петко Салчев относно реформите за отпускане, изплащане, ремонт и контрол за предоставянето на помощни средства и приспособления за нуждите на хората с увреждания в Закона за хората с увреждания. Ще подложа на гласуване това предложение. Калин Иванов?

се добавя в Програмата като последна – т. 14, преди парламентарния контрол, съответно парламентарният контрол се преномерира на т. 15 от Програмата. С това изчерпахме предложенията по реда на чл. 47, ал. 3. Заповядайте, господин Цонев, за процедура. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Съвсем кратък ще бъда. Вчера любезно поехте ангажимент да изпратите сигналите до министър-председателя, които внесохме, а въпросът ми е: дали ги изпратихте, или стоят в стаята на секретариата на земята

Господин Хамид също е за процедура, а и господин Чолаков. Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене и по дневния ред, господин Председател. На 19 януари внесохме два законопроекта – Закона за изменение на Закона за обществените поръчки и Закона за изменение на Закона за публичните финанси. През цялата кампания всички се упражнявахте как не искате ин хаус процедурите, как не искате да се раздават пари от джипката. До ден днешен тези законопроекти не са включвани в дневния ред на съответните комисии. Моля да упражните целия целия си авторитет и да поговорите малко с председателите на тези комисии да включат въпросните законопроекти. Ето Ви за пример т. 8 от дневния ред – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за на Закона за МВР е внесен на 22 февруари, тоест месец след нашите законопроекти, но вече е минал на Комисия и е в дневния ред на Народното събрание.

Преди три седмици може би, ако си спомняте, от тази трибуна стана дума за това, че ще дойде момент, в който да кажем думата „форсмажор“. Аз мисля, че вчера премиерът, пък и всеки от изказващите се, вече казва думата „форсмажор“, страната е във форсмажорна ситуация. Няма да аргументирам, в смисъл то е очевидно, имаме и война. По дневния ред парламентът днес се занимава със Закона за предучилищното образование, младежта, прекратяване на пълномощия на народен представител, Доклад на Комисията за регулиране на съобщенията, Годишен доклад на Комисията, да, Законопроект за насърчаване на инвестициите… Колеги, кой от тези проекти е по дневния ред на обществото, кое от това, което ще правим днес, решава някои от проблемите на страната? Искам да кажа, господин Председател – и Вие го знаете това нещо, от петък насам нашата парламентарна група внесе два законопроекта. Единият е за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, който създава така липсващия на правителството в момента регламент за приемане на бежанци. Вторият законопроект е Закон за доброволчеството, който има за цел да уреди статута на доброволците и организацията на тяхната дейност. След половин час ще внесем Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личните документи, с който се създава карта на българина. Това е карта, предназначена за българите от диаспората, които да могат бързо да влизат в България и да се ползват с правата на български граждани. Това са три законопроекта, които смятаме, че напълно съответстват на ситуацията

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моята процедура е да пуснем камерите на БНТ 1 и микрофоните на БНР, тъй като днес ще разгледаме доста важни точки. (Шум и реплики.) Ако очаквате да предложа БНТ, няма да предложа БНТ 2, а ще предложа да не включваме в никакъв случай камерите във връзка с предишното ми изказване, колеги. Ако искате да се излагате пред целия български народ с какво се занимаваме днес, аз Ви обещавам, че ние на всяко изказване ще призоваваме да се занимаваме с тези законопроекти, които ние внесохме. Значи, недейте да излагате Народното събрание и да сваляте допълнително умишлено рейтинга му. Недейте! Занимаваме се днес с глупости. МИНЧЕВ: Разбрахме обратното становище. Гласуваме предложението на Никола Димитров за включване на микрофоните и камерите на БНТ 1 и БНР.

Не Ви видях, господин Таслаков. В тази поредност ги давам. Заповядайте, госпожо Траянска, от името на „Има такъв народ“. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Днес отбелязваме 79 години от спасяването на българските евреи през Втората световна война. Свеждаме глава в знак на почит към смелостта на Димитър Пешев, който като заместник-председател на Народното събрание е инициатор на подписка от народни представители, обявяваща се за спиране на процеса на депортация. Със сключване на Споразумението за депортиране на българските евреи са застрашени не само правата им, но и техният живот. Тогава си проличава родолюбието на Димитър Пешев. На 7 март 1943 г. започват арестите на кюстендилските евреи, с които се подготвя тяхната депортация. Делегация начело с местните общественици Асен Суйчмезов, Владимир Куртев, Петър Михалев и Иван Момчилов заминава за София, за да информира депутата от региона Димитър Пешев за предстоящата депортация на евреите. Мигновената му реакция осуетява гибелта на близо 50 хиляди български евреи. На 9 март – сега честван като Деня на избавлението, заедно с група съмишленици поставя ултиматум пред тогавашния министър на външните работи Петър Габровски да освободи задържаните. Димитър Пешев не спира дотук. На 17 март той изпраща протестно писмо до Богдан Филов, подписано от 42-ма депутати: „Нашата единствена молба е при приемането на каквито и да било мерки, да се държи сметка само за действителните нужди на държавата и народа в момента, като не се изпускат изпредвид обаче интересите на престижа и моралните позиции на нашия народ“ – пишат в писмото си депутатите. Силната обществена реакция спасява от сигурна гибел българските евреи. Вместо лаври за силната си позиция Димитър Пешев е осъден на 15 години затвор. 13 месеца след произнасянето на присъдата е освободен. Днес, 79 години по-късно, си припомняме историческите факти и пишем най-новата история. На този ден Кюстендил поднася венци пред паметника на Димитър Пешев в родния му град. На днешния ден – 9 март, в град Кюстендил ще бъде открит нов мемориал на почит към непоколебимостта при спасяване на човешки животи, този на Иван Момчилов още един български политически и обществен деец с кюстендилски корени, който ще помним. Прекланяме се пред смелостта и човеколюбието на спасителите на българските евреи и пред паметта на 11 343 жертви на Холокоста, депортирани от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот в лагерите на смъртта. От тях оцеляват само 12 души. Днес, след две години на пандемия и на фона на продължаващата война в Украйна, повече от всякога се замисляме за човешкия живот. Той няма цена. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Траянска. Заповядайте, господин Таслаков, за декларация от името на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! На 9 март 1985 г. на гара Буново от турски терористи е извършен атентат, като е взривен вагонът с майки с деца, пътуващи с влака от Бургас към София. В атентата загиват 12-годишният Георги Цветанов, 13-годишният Стефан Атанасов, 40-годишният Емил Георгиев, 46-годишният Николай Генков, 64-годишната Райна Бозукова. Сред жертвите са глухонеми деца, прибиращи се за вкъщи. Ранени са тежко 9 души, сред тях също има и две деца. Впоследствие са извършени и други терористични актове, при които загиват още невинни българи. Макар и част от терористите да са осъдени на смърт, други продължават дейността си и дори участват в българския политически живот. Не трябва да забравяме, че българите винаги сме готови да защитим държавата и свободата си, трябва да не забравяме, че вътрешните врагове са по-опасни от външните. Затова и не трябва да допускаме политиците да забравят, че защитата на отечеството ни е от първостепенна значимост, защото жертвите винаги са най-беззащитните. Ние няма да забравим Буново, няма и да забравим, че най-важни са българските национални интереси. ВЪЗРАЖДАНЕ призовава народните представители да почетем с минута мълчание и ставане на крака паметта на невинните жертви на турския тероризъм в България. Благодаря. МИНЧЕВ: Господин Таслаков, процедурата за почитане с минута мълчание включва искане в този смисъл до 18,00 ч. на предния ден. Росен Костурков? За декларация? Заповядайте, господин Костурков.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С особена тревога следим новините в последните дни във връзка със случващото се в Украйна. С още по-голяма тревога разбрахме новината, че български депутат е бил задържан, екстрадиран и е с черен печат в паспорта си за следващите 10 години. Не ни е известно в историята на Народното събрание да е имало друг такъв случай, в който народен представител да получи черен печат, тоест забрана за пребиваване в свободна и демократична държава. Бихме искали да се изясни следното: С каква информация разполагат българските служби относно нашия колега и на база на какви съмнения службите от Украйна са стигнали до това крайно решение? Има ли рискове за националната сигурност, ако български депутат с имунитет и достъп до секретна информация, е обект на подобни враждебни действия от друга държава? Какво правят ДАНС, ДАР, Военното разузнаване и МВР и дали информацията, с която разполагат, е по-всеобхватна от изнесената в публичното пространство? Ще зададем тези въпроси и бихме призовали ръководителите на тези служби да информират Народното събрание в най-спешен порядък. България не е във война, но водените в непосредствена близост до нашите граници военни действия ни карат да вярваме, че българските граждани заслужават всички отговори за рисковете към националната сигурност. И ако в Народното събрание има хора, които прокарват интереси на чужда държава, то смятаме, че това е истинска заплаха за България.

Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на с невоенен характер на самолет с екипаж от Военновъздушните сили на Гърция. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане над въздушното пространство над страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи.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

От Националния статистически институт е постъпила информация за брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2021 г. и през 2021 г. – предварителни данни, производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2021 г., производителност на труда, заети лица и отработено време през 2021 г. – предварителни данни. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

В рамките на предходното пленарно заседание от 2 март 2022 г. изказвания по Законопроекта бяха направени от страна на Антония Димитрова; Стоил Стоилов от „Продължаваме Промяната“; Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС; Мукаддес Налбант от ДПС; Елисавета Белобрадова от „Демократична България“ и Цвета Галунова от ВЪЗРАЖДАНЕ. За изказване от предния път бяха записани: Деница Сачева, Настимир Ананиев, Христо Симеонов, Костадин Костадинов, Георги Михайлов, Ирена Анастасова, Благовест Белев

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, почитаеми колеги! Използвам възможността да Ви върна в темата, която привидно изглежда неважна, но всъщност е

политическа и партийна дейност, поради липсата на описание какво представлява политическа дейност, ние всъщност отваряме вратата пред възможността за едно крайно субективно тълкуване. Оттам възможност за тормоз точно по политически причини над педагогически специалисти и над учители. Ще Ви дам само един прост пример. Учител по история преподава 9 септември и го нарича преврат. Родителите на засегнато по политически причини дете имат всички основания да кажат, че той извършва политическа дейност и пропаганда, защото според тях това е народно въстание. Те така са го учили. Много подобни примери могат да се дадат. Не искам да влизам в тях, защото рискувам с говорещите после да спорим по примерите, а не по съществото. Този закон без дефиниция на понятието политическа дейност отваря възможността за саморазправа. По-скоро бих искал в началото на деня да Ви развеселя с един комичен епизод от шуменските села, където, желаейки да запази политическа коректност, един млад преподавател по литература в село Кон, мисля, че беше, разказвайки със свои думи съдържанието на „Опълченците на Шипка“ пред турчетата, самият той от турски произход, казва значи: „Нашите отгоре с камъни и дърве, а отдолу нашите напират към върха.“ войната от 1878 г. като гражданска война. Давам нарочно този весел пример, за да илюстрирам факта, че е изключително деликатно без формулировка какво означава политическа дейност. За партийна дейност, предполагам едва ли има някой в залата, който да е против запазването на дефиницията, която съществува. Тоест агитация, предизборна… Макар че и там има недостатък, защото е записано, че става дума за агитация в полза на регистрирани по Закона за политическите партии, коалиции, лица или граждански инициативни Тоест, ако агитира за нерегистрирани, няма проблем. Законът има нужда от много сериозно преработване в предлаганите промени. Моля наистина да се съсредоточите върху тях. Може би е по-добре просто да бъде изтеглен и внесен наново. Защото с традицията на този парламент да дава изключително къси срокове между първо и второ четене смятам, че ще проспим тази възможност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Дилов. Реплика към господин Дилов има професор Георги Михайлов.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Дилов, знаете, че има една теория, че адът е тук на Земята. По повод на това, че: „Пътят към ада е постлан с добри намерения.“ За мен лично беше изключително неудачен примерът, който дадохте, с който искате да ни поразвеселите тази сутрин. Той е толкова неудачен, колкото неудачни неща са се случили в образованието по време на управлението на представляваната от Вас партия, но може би даже още по-неудачен. Толкова некрасиво, че не ми се коментира. Надявам се да не ни се случва втори път нашите и Вашите отгоре и отдолу да се цитира една битка, която е в основата на историята на България. Ще Ви цитирам друго нещо. Един разказ на Чудомир, понеже Вие сте познавач на литературата и сте от литературно семейство. Той се казва: „Номенклатура“. Там питат главния герой – в разказа, и го карат да направи инвентаризация на магазина съгласно новата номенклатура, но понеже той не знае какво е номенклатура – както Вие явно не сте добре запознат със съдържанието на Закона или субективно имате отношение към него, почва да пита всичките свои съселяни: „Какво е това номенклатура, бе?“ Ами казва, вика Станчо: „Защото много си клатиш краката. Затова съгласно новата номенклатура.“ Та и тази Ваша забележка в началото на дискусията по този важен закон, за който действително няколко пъти говорим в залата, че по време работно не за 9 септември, не за 7 ноември, не за 14 юли, всяка една дата може да бъде извратена в световната история в устата на някого. Не говорим за това! Говорим за пряка намеса в политическата дейност, за агитация по отношение на политическата дейност в България, в момента. Това третира Законът. Това беше престъпено много пъти в в последните години. Това се мъчи да направи този закон. Така че моля Ви и с примерите да бъдем по-внимателни, и с развеселяването на залата. Заели сме се тук със законотворчество, а не да се замеряме с евтини остроумия, което не е

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, при подготовката на текста на Закона не сме направили нищо извънредно. Целта е ясна и благодаря на професор Михайлов, който уточни. Закон за висшето образование, чл. 56, ал. 1: „Членовете на академичния състав са длъжни да не провеждат политическа или религиозна дейност във висшето училище.“ Закон за държавния служител – чл. 4, ал. 2: „Държавният служител при изпълнение на своята служба трябва да бъде политически неутрален.“ Използват се тези понятия, въведени са в законите, без да имат съответните дефиниции, защото се предполага, че всеки може да разбере, какво е използване на политическа дейност. Ако има някакви репресии, могат да бъдат установени по съдебен ред и всякакви други процедури, които са приети в нашата държава. Така че, молбата ми е да не се опитваме да блокираме Закона отново, защото има такива опити, а да го гласувате на първо четене. Ако трябва, ще уточняваме текстове. Нужда от такова регламентиране има. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте, госпожо Василева, за втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Дилов, искахте пример. Ето, ще Ви дам пример и той за разлика от Вашия не е така радостен и комичен, както се изразихте Вие с примера, който дадохте от Шумен. Ще говоря с имена и с факти. Имам разпечатка от имейл, изпратен от директора на районния инспекторат в Благоевград преди първите избори, на 4 април, до всички директори на училища, в които се провежда абсолютно директна политическа агитация. Ето, вижте го колко е хубав. В което дори не се е подписал с длъжността си, а се е подписал като Ивайло Златанов, кандидат за народен представител в 1 МИР – Благоевград. Смятате ли, че това е нормално? Както чухте и това, което каза министър Денков, дори и в момента в Закона това нещо е забранено. Той е държавен служител. това нещо наистина вече трябва да има някакво практическо приложение. Този закон според мен урежда точно това. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Василева. Красимир Вълчев за третата реплика – заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин Дилов, мисля, че не толкова терминът „политическа дейност“ е проблемен от всички, които казахте, защото наистина той е, както каза министър Денков, има има аналог в Закона за висшето образование, в Закона за държавния служител. По-скоро терминът „идеологически убеждения“ е проблемен, тъй като създава предпоставки да се влезе в колизия с възпитателната функция. Вашият пример точно това онагледява. Аз и предишния път казах: ние живеем в свят с убеждения. Една част от доктрините и убежденията сме ги отхвърлили. По други имаме дискусии. Трети сме ги приели като доминиращи. На тях се уповава нашето общество като набор от ценности. Наистина съществува такъв риск, защото това е един пример. Примерът, който дадохте, е един от случаите, по който ние спорим. Така спорихме, когато обсъждахме учебните програми, учебниците за X клас, въпреки че имаме приет през 2000 г. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Ще Ви прочета чл. „Българската комунистическа партия, тогава именувана като Българска работническа партия – комунисти, идва на власт на 9 септември с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушенията на Търновската конституция“, така че би трябвало да е би трябвало да е ясен отговорът. Вие сте абсолютно прав, че някои учители, имайки предвид текста в Закона и предвид това, че е политически дискусионен въпрос, ще се въздържат да създават отношение и нагласи на нетърпимост към подобни исторически факти, респективно към тоталитарните режими, само защото съществува този риск в Закона. Тук наистина се надявам, министър Денков да е откровен и да се внесат, ако Законопроектът се предложи на първо четене, да се внесат допълнителни текстове между първо и второ четене, които да кажат кои идеологически доктрини са допустими, кои сме отхвърлили. Респективно да не се създават самоограничения в учителите да самоограничения в учителите да изпълняват възпитателната функция в училищата. Само една бележка към госпожа Василева, ако това е политическа дейност, то министърът има основание в Закона за държавния служител и в момента, тъй като началникът на регионалното управление по образованието е държавен служител, но доколкото знам, доколкото ни отговори министърът в Комисията, няма нито едно наказание въз основа на тази разпоредба в Закона за държавния служител, въпреки че са правени проверки. Тоест не му липсва нормативната опора той да бъде държан отговорен. Явно е друга целта на Законопроекта. Благодаря.

По Закона за държавния служител, да, съответният служител трябва да е политически неутрален. Проблемът е, че министърът на образованието и науката няма правомощия да санкционира държавен служител, който е злоупотребил по време на предизборна кампания. Ако имах такива правомощия, с този случай щеше да бъде приключено. Именно това е целта на този закон министърът, когато има проблем, по този начин да може да санкционира служителя. Защото иначе министърът ще реагира и когато се отиде до съдебно дело, съответният служител ще бъде върнат обратно, защото ще се окаже, че е отстранен без правомощия от съответния санкциониращ орган. Така че има смисъл от този закон и е добре да разберем смисъла. По отношение на съдържанието на политическа дейност и идеологически съображения, или политическа неутралност – ситуацията е пределно ясна. Нашата образователна система работи с образователни програми, работи с утвърдени учебници, което означава, че всичко, което е прието в програмите, всичко, което е включено в учебниците, дава достатъчно материал за учителите да представят гледната точка – познавателна и възпитателна, която е утвърдена по съответния ред в страната. Всичко друго вече подлежи на проверка дали е политически неутрално и по никакъв начин не ограничава учителите да възпитават в това, което ние сме приели за държавна политика. Така че, моля Ви, Вие познавате добре системата, всичко, което е залегнало в програмите и в учебниците,

Благодаря, господин Председател! Аз твърдях, уважаеми колеги, само, че липсата на формулировката за политическа дейност отваря това, на което ставаме свидетели в момента – всякакви широки тълкувания. Нещо повече, в ал.

Преподаваме ли го, не го ли преподаваме? Госпожо Василева, този казус не го познавам добре, но се предполага, че ако човекът е кандидат за народен представител, той би трябвало да е в отпуск, нали така. А на държавните служители не им е забранено да агитират за себе си, когато са кандидати за народни представители, поне аз не знам да им е забранено. Ако той не е бил в отпуск, това е друг казус. Както виждате, тук има… Дяволът е в подробностите винаги. Ако е кандидат за народен представител, очевидно е бил в отпуск, нали така. Не може да е кандидат и да не е в отпуск. Докторе, пак казвам, представете си, че сте преподавател. Колко е лесно за всяко едно Ваше изречение да твърдя, че е политическа дейност, дори за изявлението, което направихте преди малко. Колеги, аз не съм против този закон, разберете. Просто това, че в други закони пише, че следват рестрикции за политическа дейност при

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Правя това изказване, даже след като изслушах изказванията в предишното заседание, когато започна обсъждането на този законопроект. Реших да си го напиша, за да се огранича във времето, да не се разсейвам, но го правя в отговор на някои коментари и изказани позиции както при обсъждането на този проектозакон на заседание на Комисията по образование, така и в предишните изказвания на обсъжданията в залата. Изразявам категоричното си мнение, че тези промени в Закона са необходими и трябва да се случат, трябваше да се Същевременно, като човек, който повече от 27 години е работил в системата, откровено Ви казвам, абсолютно чистосърдечно, че допреди четири-пет години липсата на подобни текстове в Закона като че ли не беше проблем. Учителите и повечето директори дори интуитивно усещаха какво може, какво е допустимо да се случва в училище и какво не. Нещата обаче рязко се промениха през последните години и това не може да се отрече, това е видимо, независимо какво говорят сега колегите от ГЕРБ и от тази трибуна, и по медиите, и в социалните мрежи. В този смисъл няма как да се съглася с изказаните досега мнения, че с промените се ограничават изборните права на работещите в системата. Как точно се нарушават?! Текстът – имаше такива изказани мнения, гласи: „Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист, както и лицата, заемащи длъжностите на директор и заместник-директор, при изпълнение на своите функции са длъжни да са политически и партийно неутрални и не може да налагат идеологически и политически убеждения. Кое тук не е ясно?! За всяка длъжност има посочени функции в съответната длъжностна характеристика. Това, надявам се, знаят всички. И тези функции се изпълняват през работното време на работното място. Например работа на директора на едно училище е да следи какво се случва в електронния дневник на училището. Но не е работа на директора в същия този електронен дневник, който се посещава от всички ученици и родители, да си пуска собствена предизборна реклама. А такива случаи имаше. Работа на директора е да следи учебния процес например по физическо възпитание и спорт. Но не му е работа да организира в двора на училището футболен мач с участието на кандидат за народен представител през учебната година по време на предизборна кампания. Работа на началника на Регионалното управление по образованието е да контролира организацията на дейността във всички образователни институции на територията на областта. Но не и да събира всички директори за среща през работно време с кандидати за народни представители в предизборна кампания, каквито случаи в последните години са десетки. И е работа на началника на Регионалното управление, когато заместник-министър на образованието иска от него училищата да представят списъци с учители, които ще са членове на секционни избирателни комисии – това беше нечувано допреди една година, но и то се случи – да отговори, че това не е в задълженията му. Това трябва да каже началникът на Регионалното управление на този заместник-министър. Такива случаи преди изборите на 4 април имаше достатъчно. Няма забрана в текстовете всичко това да се върши, но не в работно време, не от позицията на длъжността и не в училището, детската градина или регионалното управление. Относно изказаните притеснения дали ще може общинският съветник или народният представител да посещава училището или детската градина, и това няма ли да се тълкува като политическа намеса, бих казала, не само че може, но и трябва да ги посещава, за да е наясно с проблемите им. Не може обаче по време на предизборна кампания кандидатите да правят срещи по тези институции и да раздават предизборни листовки. Текстовете в Проектозакона не забраняват участието на учители, директори и началници на регионални управления да са кандидати. Но за да провеждат кампанията си, те трябва да излязат в отпуск и някъде другаде да си правят агитацията, а не в училище. Имаше изказани притеснения как ще се преподават хуманитарните дисциплини, как ще се разясняват на учениците различни политически и идеологически доктрини. Ами, колеги, особено Вие, които сте учители – както и досега, според учебните програми. Учителят по история например ще нарече събитията на 9 септември не революция, не преврат, не каквото и да било, а ще ги нарече така, както е записано в учебната програма по история с понятията, които са посочени за усвояване от децата. Всеки учител знае това. Затова казвам, че както и досега. Промените в този закон не променят това. Същевременно считам, че част от становищата в Проектозакона имат смисъл и отразяват съществуващи проблеми в системата. Един такъв проблем са конкурсите за директори в системата. Досегашната методика позволява игнориране на неудобни кандидати, най-вече за служебно партийно назначаване на посочени кандидати. В много от областите предварително се знае кои ще са назначените директори в последните четири-пет години, още повече че самото провеждане не представлява спор и решението не подлежи на съдебен контрол, тоест води до недопустимост на оспорване на конкурса. Може да се оспорва процедурата, резултатите, реквизитите, но не и класирането за заемане на длъжността директор. Така се получава избор в кавички, който е предварително начертан и останалите кандидати са само фон. Много са случаите, за които съм информирана в качеството ми на народен представител в Четиридесет и четвъртото народно събрание, като например: последният по резултати от теста, като разликата между кандидатите най-добре представили се и най-зле представили се е в порядъка на 30 точки от 50 максимално, та последният по класиране по точки от теста става първи на интервюто и е назначен. Познайте защо?! Или когато искаме да оставим досегашния директор, който е на пенсионна възраст от доста време, просто става така, че конкурсът не се печели от никого. Крайно време е директорите да са професионалисти, да са компетентни и надпартийни, а не просто партийно лоялни. И аз искрено смятам, че голяма част от пораженията върху образователната система се дължат именно на това – политическите назначения, които са в заплашителен размер в последните години. За преодоляване на това трябва да има законодателни промени или между първо и второ четене на този законопроект, или при следващи промени на Закона за предучилищното и училищното образование. Смятам, че между първо и второ четене ще се обсъдят и внесат някои уточнения, но нямам съмнения, че промените, които се предлагат сега, са абсолютно необходими. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Реплика – заповядайте, Христо Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С внимание изслушах дискусията, защото темата е изключително важна, особено след това, което каза госпожа Анастасова, бих искал да декларирам своята позиция. Тя е, че няма никакво съмнение, че такава регулация – регулация, която да гарантира, че българското училище ще остане политически неутрално, е необходима и ние ще я подкрепим. Същевременно, когато когато става дума за толкова широкообхватни понятия, е добре да сме внимателни и смятам, че трябва да чуем критиките, които бяха към конкретните формулировки. Моят призив е между двете четения да се положат усилия тези текстове, техните възможни по-широки интерпретации да не влязат в евентуален конфликт с идеята за ценностите, които се преподават и на които е основана Републиката, защото, нека да не забравяме, че в самия преамбюл на Конституцията се залагат ценностните фундаменти на нашата Република, та тези ценности по някакъв начин да не влязат в конфликт с тези формулировки. Може би – сега разсъждавам наистина това, което и госпожа Анастасова каза, ясното обвързване, че тези ограничения се прилагат в рамките на онова, което имаме като цели на образователния процес, като програма и като компетентности, които трябва да се преподават, защото част и от програмата, и от компетентностите предполагат боравене с определени философски, политически доктрини, доктрини, които, между другото, са и ценностно валидирани в Европейския съюз и в нашата Конституция. Тоест внимателно да се доуточни съдържанието на тези необходими текстове, което е работата на законодателния процес между първо и второ четене, и тогава всички да бъдем спокойни, че правим необходимата регулация, без тя по никакъв начин да ограничи така необходимия плурализъм и свобода на работещите в системата на образованието. С тази бележка ние ще подкрепим Законопроекта на първо четене. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Друга реплика към Ирена Анастасова? Пламен Николов. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Въпросът, който разглеждаме, е двояк. Първо, става въпрос за това какви исторически дискурси могат да се предприемат в случая. Това, разбира се, е част от миналото – историята се коментира винаги под формата на факти. Тук става въпрос за минало. Когато говорим за политическа дейност, се касае настоящето, както и бъдещето, така че въпросът е много лесен за схващане от тази гледна точка. От друга гледна точка, понеже говорим за примери, бих си позволил да приведа един пример от любимия ни Шуменски 30. Многомандатен изборен район за това какво представлява „политическа агитация“. Давам Ви следната постановка – например в предизборната кампания в последния ѝ вариант видяхме следното нещо там: от служебен имейл на действащ директор на училище се разпространява циркулярно писмо към всички останали негови колеги, отново по служебната кореспонденция, за среща с кандидат от съответната политическа сила, която в момента директорът представлява по една или друга причина. Става въпрос за това, че този действащ към момента политически кандидат вече не изпълнява никаква държавна функция, тоест той няма никаква легитимност да прави това като посещение там, освен като политически кандидат. Ето това е, което този закон иска да избегне. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Николов. Третата реплика е от Цвета Галунова. Благодаря, господин Председател. Искам да напомня, че нашата критика към Законопроекта беше свързана с мотивите вътре, а не със самите текстове в Закона. Тя беше свързана с това, че се създават предпоставки учители, когато се кандидатират за изборни политически постове, да носят отговорност след това. Именно в този смисъл ние бихме искали да се преразгледат мотивите, да се пренапишат, да се махнат онези части от тях, които създават такива внушения. И в случай че не това са внушенията, които сме искали да постигнем, и е станало някакво недоразумение, нека да ги преправим, защото много по-важно от това какво е искал да каже законодателят е какво всъщност той е казал.

Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Господин Иванов, аз мисля, че отчетливо казах в изказването си, че между първо и второ четене ще направим всичко възможно да уточним някои понятия, за които бяха изказани притеснения. Така че това със сигурност ще го направим. Госпожо Галунова, тук в залата народните представители гласуваме и приемаме не мотиви, а текстове на закони. Така че какво според Вас не е било добре казано или не е трябвало да бъде казано в мотивите – сигурно е така, само че ние гласуваме текстовете, а не мотивите. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Преминавам към следващите записани за изказване. Деница Сачева. Заповядайте.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 Мога да Ви посоча редица примери, в които ние заедно с министър Красимир Вълчев сме вземали отношение по много от казусите, включително и по някои от казусите, които госпожа Ирена Анастасова цитира; включително за употребата на електронния дневник от директор, който направи това неправомерно; посещението например на съпругата на президента в български училища и така нататък. Много са примерите, които аз също бих могла да дам. Част от примерите, които Вие давате, включително и колегите от „Има такъв народ“ – и в момента има забрана и нормативни основания. Не могат да се използват служебни имейли, разбира се, не може да се използва българското училище за предизборна агитация. Със сигурност този законопроект е едно търсено оправдание в момента, ако има желание да се действа и да се извършат съответните действия, може да се използва и Законът за държавния служител, и така нататък. Има много висока обществена чувствителност по този въпрос и ние последователно сме отстоявали този принцип. Така че и в момента ние отстояваме принципа за деполитизация на българското образование. Само че настоящият законопроект не решава проблеми, а точно обратното – разписан в такива широки граници, той може да увеличи субективизма, страха и да благоприятства отстраняването на неудобните на настоящата власт учители и директори. Нашето правителство положи много усилия да повишим статута и репутацията на българските учители в обществото и не приемаме ограничаването на свободата им като действие в тази посока. Напротив, настоящите текстове крият риск педагозите отново да бъдат сочени с пръст. Интересна ще ми бъде позицията на Министерството на образованието по различни инициативи, които в момента вървят в българската образователна система и които са инициирани от български народни представители. Има такива инициативи, например в момента се извършва проучване в Бургас за нагласите и проблемите, които има българската образователна система, от колега от „Продължаваме Промяната“. Инициатива, която е добра, но как се тълкува тя? Тълкува ли се като политическа дейност в момента в българските училища? Няма да се постигне друг резултат, освен да се отвори вратата за саморазправа между ръководствата на училищата и учители, които имат различни убеждения и разбирания. Училището трябва да остане място за творчество и иновации, а не място, в което непрекъснато да има репресии и страх. Ние сме убедени привърженици на тезата, че в учебниците, учебните материали и пособия не следва да има никаква политизация и едностранно залитане към партийност, но в същото време защитаваме виждането си, че всеки учител като гражданин трябва да бъде свободен да избира къде и как да членува и никой няма право да му налага ограничения. Включително и в Конституцията на Република България е записано, че никой не може да бъде преследван и ограничаван заради своите убеждения. Възможностите за субективно тълкуване на предложените текстове след евентуалното им приемане ще бъдат много големи оттам нататък този закон ще важи дотолкова, доколкото прилагащият го човек ще има съответната необходима етика, професионализъм и почтеност или ще го използва за завеса, за политически натиск и уволнения. Ние вече бяхме свидетели на това какво се случи по време на предизборната кампания и в каква степен редица учители бяха ограничени. Самите те в последната предизборна кампания не пожелаха да се включат в предизборните програми от страх да не бъдат уволнени след това, да бъдат включени като хора, които да дадат своето мнение по отношение на бъдещите политики. Нима искаме в бъдеще политиката за образование да се прави без участие на учители и без участие на хората, които са част от образователната система? В този смисъл за нас е притеснително, че всички партии декларират, че образованието е техен приоритет, но съответно биха искали да изключат сякаш учителите и директорите от това те да участват по отношение на изработването на бъдещите политики за образование. Разбираемо беше, че този законопроект беше внесен, когато Вие, господин Министър, бяхте служебен министър – тогава организирахте изборите и съответно Вие имахте своите политически аргументи да внесете Законопроекта. Днес обаче Вие сте редовен министър и аз искам да Ви попитам: след като има над 100 предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които са изработени от учители, директори, неправителствени организации, защо започваме само и единствено с тази промяна? Има много промени в този закон, които са чакани от българското общество, включително от учители и родители, и ние не предлагаме нито една от тези промени, а продължаваме именно с това. Това ли е основният дневен ред в момента на българското образование и защо Вие избрахте да започнете Вашата кариера като редовен министър именно с тази промяна? В края на краищата не можете да бъдете достатъчно убедителен, че не се търси реваншизъм и че не се търси начин българските учители да бъдат ограничени в своята политическа дейност. Призоваваме Ви да преосмислите своите виждания по отношение на текстовете на този законопроект. Те имат нужда от прецизиране, защото сме сигурни, че тяхното субективно тълкуване ще доведе точно до обратния ефект, а не до този, който се опитвате да ни убедите, че гоните в момента. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Сачева. Заповядайте, господин Министър.

дами и господа народни представители! Бяха засегнати няколко теми. Първата е, че няма нужда от този закон, защото всичко вече е било направено от партия ГЕРБ. Извинявайте, ако бяхте направили поне една четвърт от това, което декларирахте преди малко, че сте направили, днес нямаше да бъдем тук и да обсъждаме тази тема. Както стана ясно от други изказвания, проблемът е много сериозен и той се обостри през последните години. Второ, никой не ограничава права, за които Вие споменавате. Погледнете текста – такова ограничение няма. Трето, аз непрекъснато работя с колеги в Отрасловия съвет, които са представители на различни партии и които участват от различни партии в общински съвети – в това няма никакъв проблем. Намирам го за изключителна ценност – за пренасяне на експертно становище, на експертно мнение от образователната система към политическите органи. Никъде в тези текстове няма такова ограничение. И както стана дума, да, могат да се уточнят текстове, но това не означава, че няма нужда от такъв текст в Закона, защото иначе ние нямаме никакви средства за контрол днес. Това, което искам ясно да кажа още като внушение – да, тези текстове влизат от служебния кабинет, защото тогава бяха приети, сега им идва времето тук. Като редовен министър аз работя по всички други предложения, които са направени. Те се оформят в момента в работна група с участието на всички социални партньори и ще бъдат внесени в Министерския съвет и в Народното събрание, когато са готови. Защото този законопроект има своето място, независимо от другите промени, които трябва да се направят. Така че няма никаква драма в това. Когато бъдат готови и другите предложения, които касаят атестирането, инспектирането, оценката на качеството, ще бъдат внесени в Министерския съвет и Народното събрание. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Сачева, казахте: българските педагози да не бъдат сочени с пръст. Проблемът не е ние да сочим българските педагози с пръст, а да посочим всъщност лошите практики, които се ползваха в последните 10 години. И ще Ви кажа три, с които аз съм се сблъскал точно в тази сфера. Първата е свързана с едно училище в София, на улица „Оборище“, където охраната не пускаше никого, освен ако не е член на ГЕРБ. Първо питаше: член ли сте на ГЕРБ и след това пускаше да се отиде Второто нещо, с което съм се сблъскал, е в кампанията юли месец – в Пазарджик Вашият водач на листата тогава даваше 50 лв. ваучери на абитуриенти по време на кампанията. Много ми е интересно как ще отговорите: как Вие бихте определили 50 лв. ваучер по време на кампания? Как го възприемате това нещо – на абитуриенти, събрани от директора, разбира се, и кандидатът – водач на листа, връчва по 50 лв. ваучер? И третото, пак по време на юлската кампания, тогава шефката на РУО беше събрала всички директори и учители, пак за среща с кандидата на на Вашата партия. Така че има много конкретни проблеми, с които трябва да се справим – и, не, има нужда, казвате: „няма нужда“. Има нужда първо да се даде малко самочувствие на българските учители и директори, защото в момента има страх при тях – ако не слушат, ще бъдат сменени.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Сачева, първо, искам да Ви благодаря за високата оценка, която давате на тази моя инициатива. Второ, искам да не се съглася с Вас, че има достатъчно нормативна база, за да може да се контролира политическата дейност в сферата на образованието. Когато казвате, че има такава база, която се съдържа в Закона за държавния служител – Законът за държавния служител, регулира единствено и само позицията на държавните служители, а такъв в сферата на образованието е началникът на Регионалното управление по образование. Директорите не са поставени под тази норма. Именно поради това е необходимо да бъдат въведени някакви допълнителни разпореждания в тази посока. По повод на това проучване, което споменахте и казахте дали то не може да бъде тълкувано като политическа дейност, за да има политическа дейност ние в Закона прочетохме, че става въпрос за налагане на определени изисквания към служителите в сферата на образованието, налагане на някаква идеология, на някаква доктрина и така Това изследване се прави съгласувано с изпълнителната власт, с местните власти, съгласувано с началника на Регионалното управление и е на абсолютно доброволен принцип. Никой на никого не налага да участва в това проучване. Учителите, директорите, заместник-директорите, логопедите се записаха абсолютно доброволно, така че няма как да става въпрос за политическа дейност и някакво налагане на партийна дейност. МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Симеонов. И господин Стойнев да чуем за трета реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Сачева, този законопроект се прави именно за да предотврати това, което Вие постигнахте през последните години. Преди нямаше проблем в сферата на образованието, защото учителите не се занимаваха с политика. Откакто ГЕРБ дойдоха на власт, Вие изродихте именно и образованието, и учителите, и директорите – всички трябва да са от Политическа партия ГЕРБ, и всички започнаха да се занимават с политика. Това е истината и го приемете. И тук колегата е прав как се мачкат директорите на училища по време на предизборни кампании, как наистина депутатите на ГЕРБ са най-облагодетелствани, които нямат място там. И въпросът е не да се ограничава политическата работа на учителите, а въобще не трябва да има политическа работа, учителите въобще не трябва да се занимават с политика. Но това, което ГЕРБ насади през последните 12 години, доведе до този законопроект. Поздравления за министъра, че го е внесъл – нищо, че го е внесъл по време на служебния кабинет, но трябва наистина да се надгражда, защото в образованието не е важно единствено да вдигнем заплатата на учителите – разбира се, че е хубаво, но трябва да се подобри и качеството, качеството, госпожо Сачева, със знаещи и можещи хора. Само че при Вас знаещите и можещите хора са единствено само тези, които са от Политическа партия ГЕРБ, тоест политическите лоялни некадърници Вие ги назначихте и сега се притеснявате от тях, виждате ли, защото, ако случайно ги сменим, това е заради тяхната политическа принадлежност. Не причината е следната: те не трябва да се занимават с политика. И се радвам, и съм убеден, че Вие ще подкрепите този законопроект – така би трябвало, наистина да върнем достойнството на българския учител, който не само трябва да образова, а може би трябва да започне и да възпитава.

той трябва да бъде независим – не трябва да се занимава с политика, не трябва да членува в ГЕРБ, защото има общини, където в дадено училище и чистачката трябва да принадлежи на ГЕРБ, за да бъде назначена на работа. Ето срещу това изкривяване се борим и се надявам, че с този законопроект наистина това веднъж завинаги да го прекъснем – тази грозна ниша, която е от политици – образование и разбира се, когато дойдат избори, всичките народни представители. Няма да давам и другите примери

да се усъвършенства, но в крайна сметка този законопроект е резултат от Вашата дейност през последните години. Дуплика на Деница Сачева. Ако някой от Вас тук в тази зала може с ръка на сърцето да отрече, че в рамките на последните четири години в българското образование бяха инвестирани допълнително над 2 млрд. лв., извън разходите, които бяха определени от брутния вътрешен продукт, ако някой от Вас може да каже с лека ръка, че не са увеличени заплатите на учителите, ако Вие, господин Министър, можете да отречете, че 50 хиляди деца бяха върнати в клас и Вие самият продължавате тази инициатива, то тогава продължавайте да насаждате внушения, че по време на управлението на Политическа партия ГЕРБ нищо не се е случило в българското образование. Категорично не съм съгласна с нито една от практиките, които бяха изведени тук, и Ви казах, че винаги, когато практики, които са неправомерни и са били злоупотреба с българското образование – ние с господин Красимир Вълчев, когато сме работили заедно в екип и когато не сме работили в екип, винаги сме взимали отношение по тях. Аз не мога да се съглася, че може да има такава практика, каквато Вие казвате, господин Ананиев, за това, че портиерът на входа на училището ще спира някого и ще го пита член на коя партия е. Надявам се обаче, че и натискът върху Министерството на образованието за настоящи уволнения както от „Продължаваме Промяната“, така и от Българската социалистическа партия най накрая ще секне след този законопроект, защото ние също получаваме непрекъснато сигнали как различни хора са преследвани заради това, че са участвали в различни политически кампании. Това, което се опитваме да Ви кажем, е, че този законопроект по никакъв начин не решава никакви проблеми. Аз бих Ви попитала, господин Стойнев, как ще коментирате поведението на Милко Багдасаров в Кърджали, който редовно използва българското образование в полза на Българската социалистическа партия? (Възгласи от

но мисля, че ако той не беше депутат от „Продължаваме Промяната“, със сигурност нямаше да получи съдействието на институциите и със сигурност нямаше Регионалното управление да е благосклонно. Ако беше депутат от опозицията, най-вероятно, щяха да се звънят телефони в Министерството на образованието и да се пита: „Може ли да направим това и ще бъдем ли уволнени, ако направим това?“ това?“ Така че с този законопроект ние всъщност правим нещо много по-страшно – отваряме кутията на Пандора. И пак казвам, призовавам текстовете да бъдат прецизирани, ако наистина всички се стремим към това да има деполитизация на българското образование. (Ръкопляскания Благовест Белев е записан за изказване. Господин Белев, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Аз имах друг порядък, но щом сте ми дали думата, ще продължа с

Госпожо Сачева, ключовата дума във Вашето изказване беше етика. И аз оттук искам да продължа. Етиката, с която учителите трябва да си вършат работата, смятам, че е на достатъчно високо ниво, така че да не изкривява идеята на тяхното присъствие в училище. Ние по време на дискусията за бюджета коментирахме някои изменения в образованието, които настъпиха и по времето на управлението на ГЕРБ – бившият министър Вълчев беше доста активен в това отношение, и аз смятам, че това не бива да се отрича. Но за съжаление, финансовият мотив в учителите до голяма степен замени ценностите, с които те влизаха в клас, и ценностите, с които те възпитаваха българските деца. Дали назначеният персонал в училище от политически обвързан работодател, бих казал, прави и учителите политически обвързани? Формално не, но те именно със стремежа да запазят своето място, вече се чувстват отговорни за това да бъдат политически коректни, и то да бъдат политически коректни към този, който е благодетел за тяхното назначаване. Искам да присъединя и Варна към примерите за лоши практики. До мен са достигали сигнали за това как се очакват подходящите хора, спират се конкурси, така че тези, които трябва да бъдат назначени на длъжности, ако щете и на длъжност „учител“, да достигнат нужната възраст, нужната компетентност и конкурсите се задържат. Аз съм убеден, че този закон има място в законодателството и в законодателната програма на Народното събрание. Ще го подкрепя. Смятам, че и нашата парламентарна група ще го подкрепи, за да може така, както полицията, армията, висшето образование се изчистиха от политическите пристрастия, така и... (Реплики.) Да, господин Вълчев даде пример в това отношение. Тези преподаватели, за да участват в кампанията, са си взели неплатена отпуска, господин Биков, уверявам Ви – и в момента, са в неплатен отпуск. Това имам предвид. Ние ще подкрепим Законопроекта и каквито проблеми възникнат – аз не вярвам някакви драматични промени да настъпят, между първо и второ четене, те ще бъдат изчистени от Комисията. Благодаря

си позволя да го изчета, той е съвсем кратък – сигналът е от Димитър Рачков Кирилов, директор на Средно училище „Никола Вапцаров“ в град Суворово, област Варна: ноември господин Кирилов е бил възстановен от Окръжен съд – Варна, с определение на ВКС на длъжност „директор“ на училище „Никола Вапцаров“ в Суворово. След неговото влизане в длъжност се констатират множество липси на необходими документи, свързани с учебната и административната дейност на училището, и тези липси започват да бъдат отстранявани. В процеса на ежедневната работа са откривани и отстранявани още нарушения

с констативни протоколи и четири заповеди с предписания. Преди този период РУО – Варна, не съставя нито един констативен протокол и не издава нито една заповед с предписание относно изготвянето на документи, свързани с началото на учебната година, която е няколко месеца преди това. Госпожа Бистра Бойчева, която е изпълнявала длъжността „директор“ до този момент, е приела, че документацията до този момент е била напълно изрядна, и не е създавала никакви сигнали и не е водила никаква документална кореспонденция с РУО. Обект на извършените проверки от РУО – Варна, в повечето случаи бяха сигнали за нарушение за минали периоди, за които РУО – Варна, неколкократно е издавала констативни протоколи, в които няма констатации за извършени нарушения, както казах. последните месеци РУО – Варна, извършваше проверки по един и същ казус няколко пъти. Инициатор на тези сигнали и жалби са хора от местната власт на ГЕРБ и ДПС и от предишното ръководство на училището в лицето на госпожа Бойчева, която цитирах, и господин Бейти Ахмедов, които оказват безпрецедентен натиск върху родители и служители в училището и общинската администрация в Суворово и граждани на общината, принуждавайки ги да пишат необосновани сигнали и жалби. Няколко дни след подаването на този сигнал господин Кирилов е уволнен от позицията „директор“ на Средно училище „Никола Вапцаров“ със заповед на директор на РУО – Варна, която е назначена от ГЕРБ.

точно това ни дава основание и сила да искаме да има такъв закон, който да спира както досега назначените от РУО директори, така и всички други впоследствие и в бъдеще да имат такъв произвол. Благодаря Ви. Използвам възможността да предам този сигнал на министър Денков.

Ще използвам случая за една бележка към господин Тонев. Господин Тонев, проверете фактите. Аз не чух от коя година е, но нито сегашният действащ началник на Регионалното управление – Варна, нито предходният, който беше пенсиониран, е назначен от ГЕРБ. Преходният беше назначен по времето на правителството на Орешарски, а Вие казахте, че репресията се води от началник на Регионалното управление, назначен от ГЕРБ. Още веднъж искам да повторя, че ние от самото начало казахме не сме против принципа на деполитизация в Закона за предучилищното и училищното образование. Но този принцип винаги е бил валиден и винаги е имало проблеми, имало е сигнали, имало е опити за политическо вмешателство. Не приемам внушенията, че виждате ли, едни десет години са по-белязани от други десет години. Аз мога да Ви дам много примери от по-предишните десет години, мога да Ви дам много примери от последните десет месеца, и най-вече най-вече зависи от културата, от апела, който отправя министърът на образованието надолу към структурите, защото тези, които участват в конкурсите за директори, са служители на регионалните управления или на Министерството. Ако министърът каже, както каза предишният път с половин уста – да, няма да има политическо вмешателство, няма да приемам народни представители от управляващото мнозинство, или ръководители на партийни структури да искат политически уволнения, тогава наистина ще има по-малко деполитизация, но не и когато предлагаме такива декларативни до голяма степен законопроекти. Няма съмнение, че използването на електронен дневник, използването на служебен имейл е нарушение. Господин Николов даде пример от Шумен, а аз ще Ви дам един друг пример от Шумен за последните десет месеца. Община Хитрино на юлските избори е най-демократичната община. „Демократична България“ печели 68% или нещо подобно. Няма друга община, в която „Демократична България“ да печели толкова много. Кметът на Хитрино е водещ фактор в това отношение. Той има едно единствено условие да бъде уволнен директорът на Средното училище в Хитрино или едно основно условие, ако ми позволите да си доизкажа примера. Директорът се възпротивява за това училищните земи да бъдат дадени на Общината. Училищни земи, които хора преди век и нещо са дарили за целите на образованието. последните избори Община Хитрино подкрепя друга политическа сила от управляващото мнозинство. Още месец октомври писахме, че се осъществява натиск и има сценарии да бъде сменен директорът на училището в Хитрино. Ето я политизацията през последните десет месеца започнаха проверките в началото на годината, в момента се оказва натиск този директор да се премести и това е пример как се злоупотребява политически с училище, с училищни длъжности, без да говорим за каквато и

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да върна дебата към неговото начало, където госпожа Галунова ни обърна внимание внимателно да четем мотивите и поради това искам да дефинирам понятието мотив. Понятието мотив съдържа в себе си идеята за подтик или причина за някакво действие. Всичките примери, които бяха дадени до момента, ни показват, че независимо кой е бил като управляваща коалиция, се извършва политическа дейност и партийно кадруване в системата на образованието. Искам да Ви зачета едно от отношенията, които са изказани по време на общественото обсъждане на този проектозакон. „Слава богу, че най-после се приема образованието да се деполитизира. За първи път има воля от страна на управляващи по толкова значим въпрос да се прекрати използването на политически чадър и влияние за хора, заемащи ръководни постове в сферата на образованието, което засяга всички заинтересовани страни. Аз съм свидетел как дълги години се използват политически връзки при назначенията на директори на училища и принуждаването на други да гласуват според политическата повеля. Ние, гражданското общество, сме изключително благодарни, че това няма повече да продължава.“

Има изключително много. Аз съм избрал това, защото мисля, че то в най-голяма степен съответства на моя отговор за мотивите. Второто нещо, което ние всички като народни представители от Комисията по образование и наука получихме в своите пощи, това е един сигнал, тъй като той трябва да бъде проверен. Затова аз няма да кажа откъде е, но ще зачета основните елементи като мотиви за този проект, който в момента ни се предлага. „Началникът на РУО се появява открито в медийни публикации във връзка с политическата дейност и изяви на същата партия – в интервюта, в предизборни листи, на няколко пъти в партийни събрания с директори на училища. Подобна дейност опорочава образователната система, персонал и ученици, като показва на обществеността, че има конкретна политическа обвързаност на ръководен кадър в системата. Корупцията във властта не се изчерпва само с финансови злоупотреби, а и с корупция и с власт, произтичаща от служебно положение. Назначенията на директори и експерти в РУО се превърнаха в разменна монета, за да се запазят властовите позиции вече цели 12 години.“ Ето, госпожо Галунова, мотиви, подтик, причина за действие. Какво Ви казваме ние днес, че става въпрос за налагане на конкретна доктрина и използване на управленска позиция за принуждаване на подчинени към подкрепа на определена партийна идеология и/или гласуване на избори. Назначенията по партийна линия превърнаха коалицията ГЕРБ-СДС в стройна система от партийни зависимости, гарантиращи доходоносна работна позиция. Този механизъм работи с пълна сила и в сферата на образованието, където голям процент от хората, заемащи управленски функции, са членове или симпатизанти на конкретна партия. Политиката, дами и господа, по дефиниция е изкуството да управляваш държавата в името на общото благо. Политиката е стремеж към участие във властта, в нейното вземане, задържане, използване и разпределяне.

Политиката в английския език се изразява чрез две различни думи. Рolicy – означава програма, метод на действие или самото действие на един индивид или група относно даден проблем, или съвкупност от проблеми на една общност. Politics прилага се към областта на съперничеството или противопоставянето на различни политики. В този смисъл политиката съществува като реално действие и представлява различни форми на участие на гражданите в управлението на държавата, но политиката съществува и като наука там тя се нарича „политикознание, политология“. Деполитизацията на обществото и нежеланието за реализиране на основното право на избор е резултат на липсата на знание и вяра в ценността на всеки глас за избора на власт, което в най-голяма степен би довело до общо благо. Поради тази причина във втората степен на гимназиалния етап на образование и обучение е въведен предметът „Гражданско образование“, чиято функция е да запознае подрастващите с понятията политика, идеология, религия, избирателни системи, демокрация, корупция, механизми за борба с нея. Това, дами и господа, не е политическа дейност в училище. Това е формиране на нов тип гражданско общество, състоящо се от информирани и запознати с правата си граждани, готови да участват активно в сътворяването на общото благо. Действията обаче по налагането на определени позиции и фаворитизирането на определена идеология и партия на получилите властта партийни образувания е недопустимо в сферата на образованието. Това е и целта на измененията и допълненията, заложени в обсъждания законопроект. Властта по своята природа е винаги стремеж към навлизане в територията на друга свобода. Правото, дами и господа, е симетрия на свободата. Граници, гарантиращи конкретна форма на справедливост в обществото. В този смисъл Ви призовавам

Благодаря, господин Председател. Аз не разбрах защо господин Симеонов два пъти спомена моето име и какво всъщност искахте да кажете, да ми кажете, и да покажете. Ако сте слушали внимателно, двата пъти, когато аз се изказах, ясно мотивирах какво точно имам предвид като несъответствие в мотивите по изказания законопроект. Даже изчетох част от текстовете на мотивите, за което съжалявам, че господин министърът не беше в залата в този момент. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ясно обосновахме позицията си, че работното си място учителите трябва да бъдат политически безпристрастни, но извън работното си място трябва да разполагат с всички останали права, които им осигурява Конституцията на Република България. А в мотивите беше заложено, че че се създават предпоставки за това, че учителите биха могли да носят отговорност, ако се кандидатират за избор на политически постове. Ако желаете, аз отново мога да Ви ги прочета, в случай че тогава не сте били в залата или не сте слушали внимателно. Ето това са те. „От друга страна са налице множество случаи, при които служители от регионални управления на образованието в страната също извършват политическа дейност участват активно в мероприятия по време на предизборни кампании за различните видове избори в страната както в процеса на осъществяване на агитация, така и в качеството им на кандидати от името на партии и коалиции.“ И малко по-надолу отново се продължава: „Подобни дейности, свързани с изразяването на политически убеждения и предизборна агитация, накърняват принципа на политическата неутралност и може да доведат до недопустими последици за системата на предучилищното и училищното образование.“ Да, отново повтарям, ние сме съгласни, че на работното си място учителите и директорите на регионални управления на образованието трябва да бъдат безпристрастни, но извън работното си място не трябва да допускаме да се създават предпоставки те да бъдат с ограничаване на изборните им права. И в края отново ще подчертая и към преждеговорящите – мотивите са неразделна част към Законопроекта и съществена такава, защото те показват целите на предлагания законопроект.

Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Господин Симеонов, благодаря Ви за семантиката и за разясняването на понятията. Надявам се между репликите да успеете да видите и каква е разликата в понятията „сигнал“ и „донос“, защото понякога сигналите всъщност са чисто и просто доноси. Също така да се запознаете и с дългата практика в българската история, наследена от добрите практики на Българската комунистическа партия по писане на доноси с оглед кариерно развитие.

Просто се чувствам длъжен да отбележа ясно, че навсякъде в Закона е казано, че тези ограничения, за които говорим, се отнасят до изпълнение на служебните задължения на всяко едно от визираните лица началници на регионалното управление на образованието, директори, служители, само при изпълнение на служебните им отношения.

Господин Председателстващ, уважаеми колеги! Господин Министре, очевидно ние четем различни неща или влагаме различен смисъл в текстовете, които четем, но най-накрая някой ще трябва да прилага тези текстове, и ще ги прилага буквално. Съгласен съм с госпожа Галунова и с преждеговорившите. Колеги, не знам дали си даваме сметка, че ние с този законопроект забраняваме на 90 хиляди учители членство в партии и им забраняваме да участват като кандидати

или за нещо друго – народни представители, трябва да бъдат уволнени или да си подадат оставката. Много Ви моля, още веднъж прочетете какво сте предложили и да го помислим, защото, както знаете, правото трябва да има една прогностична функция. А прогностичната функция значи да държим сметка за причинно-следствените връзки и какво следва от тези текстове, които приемаме. И освен това, господин Министре, ако Вие настоявате учителите да не могат да се кандидатират за изборни постове, защото това следва, пак казвам – хайде да предложим същото и за системата на висшето образование. Защо професорите в университетите да могат да заемат политически позиции и да се кандидатират, а учителите да не могат? Значи като кажем „А“, трябва да кажем и „Б“. Ако се приеме забрана за учителите… Защото това следва. Моля Ви се, прочетете Допълнителна разпоредба № 1 на Законопроекта. Прочетете я и ще разберете, че те не могат да бъдат членове на политически партии и не могат да се кандидатират. Ще поискам същото за професорите от висшите учебни заведения. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Това, което ни прочете госпожа Галунова, отговаря на това, което дадох като пример. пример. Свидетел съм в сградата на училището, в което преподавах, как началник на Регионалното управление използваше функциите на директора – бяхме две гимназии – на съседната на нас гимназия, която се обучаваше в същата сграда, да се провеждат вътре партийни събрания на партия ГЕРБ. Така че много са примерите, много са належащите предпоставки, за да може този законопроект да бъде приет и да се превърне в закон. закон. Господин Гаджев, живеем в демократична страна. Тогава, когато се говори за доноси, тогава хората по донос просто са ги извеждали и са ги изпращали в един гулаг. Тъй като живеем в такава страна, има процедури, които се спазват. Една от тях е, когато получим сигнала, да го изпратим на съответната институция, която е оторизирана да го провери, да се извършат съответните проверки и накрая да получим обратна информация. Ако има нарушение, съответно да се санкционира лицето, което е допуснало това нарушение. Доноси се пишат анонимно и по закон би трябвало да им се обръща внимание, но не толкова сериозно. Затова казах, че говоря конкретно за сигнал и че има процедури, които са разработени, благодарение на които тези сигнали се проверяват. За третата реплика не разбрах, тя не беше отправена към мен.

Обратно становище?

Законопроектът, който сега в момента разглеждаме, е едно, меко казано, недоносче. Когато го внесе за първи път в Четиридесет и шестото народно събрание, министърът на образованието Николай Денков се готвеше за провеждане на избори и имаше очевадно съвсем краткосрочни цели. С второто внасяне на изменения и допълнен проект вече в сегашното Четиридесет и седмо народно събрание, на 31 декември при това, министърът също така очевидно цели същото, или както обича той да се шегува, не му се правят отново избори при тези правила – това е в аудиозаписа при обсъждането в Комисията, тоест без тези текстове, за които настоява. Ясно се разбира, че министърът на образованието очаква скорошни избори и настоява, и желае да има възможност да наказва и уволнява педагогически специалисти за политическа и партийна дейност преди и по време на тяхното провеждане, тоест очаква отново да бъде може би служебен министър. В крайна сметка толкова много информация само в едно изпуснато изречение по време на обсъждането в Комисията. Сега по същество. Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование не цели да освободи българските училища и детски градини от политическа и партийна дейност. Точно обратното – цели да забрани политическата и партийната дейност на всички останали участници, без политическата формация на министър Денков, защото, както е записано в предложението от 31 декември, партийна дейност е всяка дейност, извършвана от името и/или за сметка на политическа партия, регистрирана при условията и по реда на Закона за политическите партии, или на коалиция или инициативен комитет, регистрирани за участие в избори при условията и по реда на Изборния кодекс. Дейността обаче на политическите партии е забранена винаги за педагогическите специалисти, за коалициите, когато се регистрират за избори, а за „Продължаваме Промяната“ никога, защото е политическа фикция. Това не е партия. Нали не очакваме някой да агитира за „Волт“, или които и там други да бяха?! (Смях.) Много перфидно, министър Денков, и при това прикрито зад грижата за учителите и децата. Освен това поставянето на политическата дейност в забранителния списък на училищата заедно с алкохола, тютюнопушенето, наркотиците и хазарта е непремерен ход, който българското Народно събрание не си е позволявало досега нито със Закона за народната просвета през 1991 г., след 45-годишно управление на БКП, нито през 2015 г. със Закона за предучилищното и училищното образование, който, за щастие, не беше внесен от Министерството на образованието и науката чрез Министерския съвет, а от народни представители. Дори тогава МОН беше умишлено държано настрани неслучайно. Българските народни представители и тогава не си позволиха да забранят политическото, защото политическата дейност е основно право и механизъм за вземане на решение и дава облика на свободните общества в демократичната държава, а свободата ни липсва много в последните години, включително и сега – в наше време, сега днес тук. Използваният аргумент за забраната на политическата дейност във висшите училища не се разбира от министъра и се използва превратно. Във висшите училища всички органи за управление се избират, а където има избори, политическите партии бързо намират почва. В училищата избират само ученически съвети от малолетни и непълнолетни деца. Ако продължаваме да говорим на децата ни, че политиката е забранена, както е забранен хазартът, все по-малко от тях ще желаят да се включват активно първо в училищния, след това в студентския и накрая в обществения живот. По-голямата част от нас тук сме минали по този път. Явно някой иска да спре това. Нарушаването на тези разпоредби в зависимост от особеностите на конкретния случай може да ангажира дисциплинарна отговорност, пише в мотивите. За кои разпоредби става дума? В мотивите от справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, публикуван на страницата на портала за обществени консултации, както изисква чл. 26 от Закона за нормативни актове, четем: „Промените във визираните разпоредби целят да се регламентира на законово ниво осигуряването на независимост на системата на предучилищното и училищното образование.“ Дисциплинарна отговорност преди и по време на избори – това е мотивът на вносителя. Иначе казано, по-силен контрол върху 100 хиляди работници, повтарям: 100 хиляди работници в институциите на предучилищното и училищното образование. И сега да кажа най-важното – отхвърлянето на политическите доктрини също е политическа доктрина. В България до 1989 г. се отхвърляха другите политически доктрини освен тази на управляващата Вашето първо предложение, господин Денков, трябваше да бъде отпадането на чл. 135, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, където се казва следното: „Ученикът има следните задължения: да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя.“ Ами, всички български учители, всички български ученици вече две години системно го нарушават. Какво правим с тях? На следващо място, трябваше да се запознаете с текстовете от Изборния кодекс „Забрани за предизборна агитация“: „Чл. 182. (1) Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.“ Където училищата и без друго попадат така или иначе към настоящия момент, и винаги досега. Но тъй като много рядко вече осъществяват дейността си в сградите, вероятно искате да забраните и електронната критика на педагогическите специалисти към Вас – нещо, което очевидно се подразбира в текстовете. Вероятно трябваше да прочетете и Раздел „Престъпления против политическите права на гражданите“ от Наказателния кодекс, в който е посочено, че, който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба 100 до 300 лв. Вместо това предпочетохте да заблудите Комисията по образованието в Четиридесет и седмото народно събрание, като на 19 януари тази години заявихте, че това е същият законопроект от август 2021 г., който е преминал необходимата процедура за обществено обсъждане. Това е на втория час, 40-ата минута от аудиозаписа. Това напълно противоречи на добрия тон и традициите на тази комисия, господин Министър. Как може да е същият, след като в § 3 от месец август към педагогическите специалисти, които трябва да са партийно… ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ След като в § 3 от месец август към педагогическите специалисти, които трябва да са партийно неутрални, добавяте и директорите и заместник-директорите, а те са педагогически специалисти съгласно чл. 211, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и сте добавили нов § 6, който не е преминал през обществено обсъждане.

съгласно изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, съдържащ безсмислени, вредни или смешни текстове с една-единствена цел – да облекчи Николай Денков, както каза той, от задължението да прави отново избори при тези правила. Благодаря.

Благодаря, господин Председател! Господин Костадинов, впечатлен съм от Вашия анализ. Той породи у мен два въпроса. Приложете същата аналитичност и ми кажете, може пък и министърът да отговори, по смисъла на тези промени, които се готвим да направим, в българското училище ще има ли вероучение, или няма да има? Защото има член, който изрично забранява налагането на религиозни доктрини. Интересен въпрос. И един въпрос да Ви задам като историк – понеже знам, че се увличате много: ако този закон съществуваше по времето на

Не знам дали ще се изучава вероучение, господин Дилов. Съгласно този закон не би трябвало да се изучава. Всъщност то няма вероучение, а има предмет „Религия“, който е СИП – свободно избираема подготовка. подготовка. Аз зададох и друг въпрос по време на обсъждането, защото става въпрос за политически доктрини и за идеологии. Българската национална идея също е политическа идея и доктрина, на базата на която е изградено Българското възраждане и българската държава. Това се преподава в училище. Даже има специален урок „Зараждане на българската националноосвободителна идеология“. идеология“. Това беше доста витиевато формулирано тогава и доста витиевато аргументирано от министъра. Разбира се, той по стар навик ще стане пак да говори след мен, предполагам, но въпросът е, че така и не получихме обяснение, тоест има възможност за тълкувание. Когато се оставя възможност за тълкувание, оставяш една огромна власт в ръцете на управляващия, в случая министър – който и да е той, той няма да е скоро министър вероятно, след него друг, който и да било, това не бива да се допуска. Що се отнася до другото да, ако имаше такъв действащ закон, нито Димитър Благоев, нито Кирков, нито който и да било друг биха могли да развият своите, да кажем, тогава политически идеологии, защото основната политическа маса е дошла тогава от млади хора, младежи, които са били увлечени от новите политически идеологии. И едно от местата, на които всъщност се е пропагандирала идеологията, без значение дали е лява или дясна, е било тогава Софийският университет. Има случай, в който той е затворен веднъж, между другото, в цялата му история, от Фердинанд, когато го освиркват студенти. Фердинанд тогава го затваря и след това, в резултат на острата обществена реакция, осъждаща тази брутална политическа намеса в дейността на единственото българско учебно висше заведение тогава, е принуден буквално няколко дни по-късно да го отвори. Това, което, между другото, за него е било едно от първите поражения и малкото му поражение на вътрешнополитическата сцена. Така че, ако наистина тръгнем да търсим примери в историята, ще видим страшно много в нашата история, разбира се, защо не бива да правим това, което в момента тук се пропагандира. Безспорно е, че има случаи на политическо вмешателство и те няма как да бъдат оспорени, казаха ги хора от управляващото мнозинство. Там няма как да кажеш на черното – бяло, факт е. И Вие, между другото, тук като управляващи доскоро също имате своите вини, защото една част от тези примери са насочени към Вас самите. Но това, че Вие сте правили нещо лошо, не означава, че сега други трябва да правят същото това. Злото не може да бъде преборено със зло и Вие го знаете много добре. Благодаря Ви, господин Костадинов. Професор Михайлов е записан за изказване. Желаете ли още думата, професоре? Заповядайте от „БСП за България“ имате минута и половина. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Днес сме в тази дискусия, защото трябва да си кажем истината. Благодарение на злополучното приемане на Закона за предучилищното и училищното образование от 2016 г. до 2016 г. системата на средното образование работеше по Закона за народната просвета, голяма част от колегите в Комисията по образование и наука, които са били учители и имат реална представа от работата тогава в училище, знаят, че училището беше територия без политическа дейност. без политическа дейност. Колегите учители имаха своето конституционно право и свобода да бъдат симпатизанти или членове на която и да било политическа партия, но никога не са си позволявали да агитират или да водят партийна пропаганда в училище, възползвайки се от добре работещата и дисциплинирана система в образованието по веригата МОН – РУО – директори – учителски колектив. Беше! До злополучното приемане на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г., в който подобни текстове липсват. Това отвори широко вратата на конкретна партия да нахлуе безпрецедентно и да си позволи да подчини системата на образованието на себе си и успя до известна степен. Сигналите към нас са много през последните шест години. Примерите колегите ги изброиха. Казах преди малко, че Законът за предучилищното и училищното образование е злополучен, защото така и не успя да изпълни основната си задача – да повиши качеството на образованието. Факт са злоупотребите. Тази политическа злоупотреба обаче върху гилдията трябва да бъде прекъсната. Училището и колегите трябва да съхранят своята свобода – да бъдат учители, директори, началници на РУО, подчинени само на ясните принципи на образованието,

Благодаря. Госпожо Ненчева, Вие казахте, че приемането на един закон, в който една разпоредба липсва, е довел до тотална промяна в системата и изведнъж я деполитизира. Но забравихте да уточните коя е тази разпоредба, която е съществувала в предишния законопроект и не съществува в новия. Очевидно правите опит за внушение, че заради Закона за предучилищното и училищното образование изведнъж е настъпила тотална политизация в системата. Това не е вярно. Всъщност това е част от опита Ви да внушите, че последните 10 години само е имало политизация – преди това е нямало, последните 10 месеца също няма. За съжаление, има и друга част от истината и голяма част от хората в системата я знаят. Тя е, че този законопроект се прави, за да се оправдаят репресиите през последните 10 месеца

Имаше разпити на учители и на директори точно въз основа на доноси. Това е още по-грозно от всички примери за политизация, които изложихте, една част от които безспорно са верни. Пак казвам, не трябва да се ползват служебни ресурси, не трябва да се ползват електронни дневници, но няма разпоредба да не се ползват служебни ресурси. Има ли такава разпоредба – да не се ползват служебни ресурси? Най-добрият начин да деполитизирате системата е – аз Ви го повтарям, казах Ви го веднъж, спрете да ходите в Министерството на образованието, укротете си партийните структури, защото Вие имате най-много структури, които искат да сменят директори, служители, началници на регионални управления. Дайте пример за деполитизация Вие самите и по този начин ще имаме добър ефект. Защото това, което се случва в момента, се знае. То се чува, ясно е откъде идват и сигналите, кой ги пише, в коя партийна структура се пишат тези сигнали, за които говорите. Жалко е, че използвате темата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

аз съм напълно съгласна с квалификацията на Закона, която направихте. Аз дори бих поукрасила в кавички още повече тази квалификация. Бих нарекла Закона – изсипана в писмен вид логорея, но аз искам да се хвана за думите, които казахте, за йерархията. Уважаеми колеги, проблемът не е в учителите, проблемът не е в педагогическите специалисти. В цялата тази йерархия на подчинение от министър през началник на регионално управление до директор, аз бих добавила в тази йерархия и външни фактори. Бих добавила, съжалявам, че председателят на Народното събрание не е тук – бих дала като пример неговото име, за да не цитирам име на човек, който не е в зала, но ще цитирам името на човека, който не е в зала. Когато един председател на Народното събрание, госпожа Цвета Караянчева, се разпореди, всичко изпълнява безпрекословно нейната воля. Проблемът, уважаеми колеги, е много малък в образователната система. Проблем има дотолкова, доколкото престараването при някои лица, които заемат ръководни длъжности, водят до извращения. Затова ние, както миналия път казах, ще се въздържим на първо гласуване. Ще предложим промени в текстовете, тъй като някои от тези текстове наистина могат да доведат до нежелани последици, но наистина сме група, която изключително много държи на деполитизацията. Само че на деполитизация, която идва и отвън, не от самата образователна система. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Налбант. Има ли трета реплика? За дуплика, госпожо Ненчева, желаете ли думата? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Господин Вълчев, факт е, че има насаждане на настроения, преиначаване на истината и внушения, но спрямо тези текстове, които в момента разглеждаме на първо четене. Наблюдава се и тенденциозно насаждане на напрежение сред гилдията спрямо тези предложения на ЗИД, което е необосновано и се стреми да продължи да обслужва нечии интереси, но не и интересите на българските учители. Заявихме добронамерена готовност да се прецизират предложенията между първо и второ четене. Имаме становища и предложения, които ще бъдат разглеждани между първо и второ четене в Комисията.

тотално да отпадне и да се работи по нов закон в системата. Представяте ли си? Дори само това е достатъчно показателно за злополучността на Закона за предучилищното и училищното образование. Вие самият го потвърдихте, че практиките, които се наблюдават след въвеждането му, наистина са тревожни. Така че, ако тогава, в близката 2016 г., нещата бяха както трябва със Закона за предучилищното и училищното образование, сега нямаше да ни се наложи да кърпим на парче постоянно. Вие сте свидетели на това. Госпожо Налбант, съгласна съм с това, което изложихте. Трябва да кажа, че още през 2018 г. от трибуната тук на Народното събрание групата на ДПС категорично заявиха, че назначенията в системата, 80% от назначенията в системата на образованието, стават единствено и само с протекциите на тогава управляващата партия. Така че за веригата на налагане на политически натиск е ясно и още веднъж мога да повторя, че системата на образование е най-работещата и дисциплинирана система в образованието точно по тази верига – МОН, РУО, директори и учителски колектив. И ние тук в залата трябва да си дадем сметка, че трябва да имаме диалог между първо и второ четене, защото това, което заслужава нашата образователна система, учителите и директорите, е наистина спокойствие и без страх да се съсредоточат върху истинската работа в образованието

Очевидно предложеният законопроект разбуни духовете в пленарната зала. Но аз бих искала да кажа, че нашата парламентарна група няма да го подкрепи, не защото е предложен от управляващата коалиция и нейния Министерски съвет, а защото виждаме много сериозни противоречия със Закона за нормативните актове и с българската Конституция. За пореден път, обръщам се и към Вас, господин Министър, като член на Министерския съвет, като че ли вече става практика министерствата да внасят едни текстове, които са били публично обсъдени на заседание на Министерския съвет, а след това в Народното събрание да се появяват други, като допълнителни разпоредби, които не са публично обсъдени. По отношение на това, с което считам, че всички трябва да сме съгласни, е промяната в § 1 на Закона, че не бива да се допуска налагането на идеологически, политически или религиозни доктрини в учебните заведения. Това е безспорен факт! Призванието на учителската, на преподавателската професия е да формира личности, но не бива в учебните заведения да се налагат различни по вид доктрини, така както сте ги описали в разпоредбата на предложения закон. следващите предложения в параграфите, които сте създали, включително и с Допълнителната разпоредба на § 6 по отношение на партийната дейност, Вие правите нова дефиниция в Закона за училищното и предучилищното образование, която дефиниция безспорно е редно да бъде уредена в Закона за политическите партии. И това всъщност не е най-големият проблем. Най-големият проблем, господин Министър е, че считаме, че в този закон, който сте предложили на Народното събрание, категорично има текстове, които ограничават граждански и политически права, които категорично противоречат на чл. 6 и на чл. 11 от българската Конституция. Чл. 6 на българската Конституция е категоричен, че всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на техните права, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност или лично и обществено положение, имуществено състояние. А чл. 11 казва, че политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм. Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите, реда за образуване и прекратяване на политически партии се уреждат със закон и този закон именно е Законът за политическите партии. В този смисъл за мен е абсолютно грешна норма, която дава дефиниция за политическа дейност да бъде записана в Закона за училищното и предучилищното образование. Нещо повече, чрез тази норма се въвежда забрана, която ограничава политически и граждански права на работещи в тази система. Да, категорично ясно е, че, както казах, в учебни заведения не бива да се допуска политическа дейност. Така както не знам дали Вие реагирахте например по време на предизборната кампания на президента, който Ви назначи за служебен министър, имаше един автономен университет, чийто ректор беше в неговия инициативен комитет, който публично на сайта на университета заяви своето политическо пристрастие. Това беше ректорът на Великотърновския университет. Не знам, господин Министър, Вие да сте реагирали по някакъв начин на сигнала, който беше подаден от студентската общност в този университет и беше публичен. В този смисъл и въпреки, че се касае за хора, които са пълнолетни и които могат да формират своите политически убеждения в онзи момент, считам за категорично недопустимо с този закон Вие да нарушавате правата на българските граждани, в случая работещите в тази система, защото забраната, която въвеждате, ще ги ограничи те да се се кандидатират за всякакви изборни длъжности – общински съветници, народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и така нататък. Смятам, че въпреки нашата настойчивост Вие няма да решите да оттеглите този законопроект и той може би ще се приеме на първо четене, но поне Ви призовавам, господин Министър, да проявите разбиране по отношение на нормите, които нашата Конституция е въвела, които норми се прилагат по отношение на всички български граждани, дори и те да не ги познават или да не се съобразяват с тях и които имат пряко действие върху българското законодателство. И накрая, господин Министър, струва ми се, че трябва да си спомним думите на великия философ Имануел Кант. През XVIII по време на епохата на Просвещението, колеги, той е казал, че: „Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото.“ В този смисъл, колеги, смятам, че всяка политика трябва да коленичи пред правото и Конституцията на Република България и не бива да се въвежда законодателство, което да ограничава правата на българските граждани. Благодаря.

десет пъти, сто пъти не я прави повече истина. Многократно беше казано, че ограничението се отнася само по отношение на осъществяване на служебните задължения на тези лица в образователната система. Това е написано в Закона. Оттук – това, че повтаряте тези тѐзи непрекъснато, означава едно от двете – или не искате да разберете какво пише в Закона, или обратното – искате да остане сегашната ситуация,

Имате 24 секунди.

И се самосезирахте, за да уволните и за да използвате да уволните директора на РУО – самосезирахте ли се, господин Министър. Госпожо Атанасова, няма да го направи. По време на предизборна кампания, в двора на гимназия в Пазарджик, вицепрезидентът с учителите – в двора на гимназия, както се самосезирахте по доноса на господин Ананиев, самосезирахте ли се в кандидат-президентска кампания на вицепрезидента в двора на гимназия в Пазарджик. Очевидно този закон, госпожо Атанасова, няма да бъде оттеглен, защото той ще се използва за репресии, за изчистване на неудобните на тях учители.

Благодаря. Уважаема госпожо Захариева, няма да получите отговор, почти съм убедена, на въпросите, които зададохте, както и аз не получих отговор на въпроса, който зададох по повод на участието на един ректор, било той на автономно учебно заведение, в предизборната кампания на кандидат-президентската двойка. Не съм видяла служебния министър, назначен именно от този кандидат за президент, да е взел отношение, дори и след като сайта на учебното заведение се използваше за политическа дейност. Така че дотук с темата за лъжите и истината. Уважаеми колеги, аз съвсем добронамерено, съвсем цитирах Конституцията, защото забелязвам, че Вие не само че не правите никакви опити да започнете да се съобразявате с нея, Вие дори не я прочитате. Да не говорим, че доскоро я нарушавахте съвсем брутално. Ние така или иначе, ако се приемат текстовете в този вид, в който сте ги предложили и не ги редактирате за второ четене, ще бъдем принудени да сезираме Конституционния съд, както го правим вече няколко пъти, във връзка с Вашите неадекватни политически решения. И отново казвам,

Благодаря. Аз обичам да използвам логиката, когато обсъждаме такива важни теми. Всеки пример, който давате в обратна посока, всеки един пример всъщност затвърждава тезата, че трябва да има регламентиране, защото това регламентиране ще ни помогне да намалим тези примери, независимо от това кой е министър, както беше казано преди това. Нека да кажа, че ние обсъждаме Закон за предучилищното и училищното образование, а не обсъждаме Закона за висшето образование. По отношение на конкретния случай, за който питате – да, реагирах и от сайта на университета, който цитирате,

Колеги, поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, вносител – Министерският съвет. Господин Калин

Защото, ако бяха честни, може би щяха да използват двата варианта, приети до момента, доказано действащи през последните 30 години, а именно деполитизацията в Министерството на отбраната и в Министерството на вътрешните работи. Текстовете там са пределно ясни – чл. 182 на Закона за отбраната и въоръжените сили, които показват как се спазва политически неутралитет и как се прави точно по време на служба, когато изпълняват служебните си задължения, а не изцяло. Тоест, ако Министерството искаше наистина да запази политически неутралитет на средното образование и на началното образование, щеше да прекопира в един параграф текстовете от Закона за МВР или от Закона за отбраната и въоръжените сили така, както се прилагат вече повече от 30 години. Очевидно целта е друга. Целта, между другото, на предложението е заровена в последния § 6 на

„Има такъв народ“, ВЪЗРАЖДАНЕ, БСП и ДПС, но за „Продължаваме Промяната“ това няма да важи и 4 години или там колкото продължи този мандат до следващите избори, ще продължава политическа агитация от една-единствена партия за

ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично не подкрепяме така внесения законопроект. Няма да го подкрепим най-вероятно и на второ четене. Тук обаче е моментът да повдигнем въпроса: какво прави българското образование по отношение на влиянието на чуждестранни НПО, част част от които до съвсем скоро е бил сегашният министър? Какво правим, при положение че фондацията, от която той е бил то не е и служител, бил е функционер в тази фондация, е имала взаимоотношения с Министерството на образованието и науката, към момента има взаимоотношения и какво смята той да направи по това отношение, защото това е пряко вмешателство и конфликт на интереси? За него това явно няма никакво значение, но за българското образование и за обществото ни има значение. Именно заради това министърът, вместо тук да да оправдава тези неща, които се приемат, и да обяснява колко са хубави с грешките и с влиянието на ГЕРБ – не, те са факт тези неща, но Вие не правите нищо по-различно! Нещо повече, като бивш функционер на такава неправителствена организация, пряко подчинена от своя страна пък на „Америка за България“ – друга фондация, трябва да се замислите дали нямате ярък конфликт на интереси да вземете отношение и по-скоро да напуснете системата на образованието. Господин Ганев, това не беше тема на Законопроекта. Господин Чолаков, Вие ли ще вземете Господин Председателстващ, уважаеми колеги, господин Министре! Образованието досега винаги сме го смятали за поле на свобода, но очевидно няма да бъде вече такова. Господин министърът каза, че една лъжа, повторена много пъти, няма да стане истина и това е вярно съждение. Да, господин Министре, няма да стане истина! Както и Вашите лъжи, няма да станат истина! Чета: „Началникът на регионалното управление на образованието при изпълнение на своите функции не може да осъществява политическа и партийна дейност. Служител в регионалното управление на образованието не може да осъществява политическа и партийна дейност.

началник на регионално управление не може да бъде член на политическа партия вече оттук нататък и не може да се кандидатира за изборни длъжности, служител в регионално образование не може да бъде член на политическа партия и не може да се кандидатира за политически длъжности. Това значи. Това значи! И нищо друго не значи! Господин Министре, ако този закон бъде приет, аз лично ще внеса същото изменение на Закона за висшето образование и Вие трябва да напуснете професорската си длъжност. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Чолаков. Колеги, почивка от половин час до 12,10